Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Konvencije o radu pomoraca iz 2006. godine, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. broj 455 Predlagatelj zakona je Vlada. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koju su proveli Odbor za zakonodavstvo, europske integracije, pomorstvo, promet i veze. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Željko Tufekčić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Cijenjene saborske zastupnice i saborski zastupnici. Znači i ovim se zakonom potvrđuje Konvencija o radu pomoraca iz 2006. godine. Sama konvencija o radu pomoraca usvojena je na 94. sjednici Međunarodne organizacije rada u veljači 2006., a na kojoj je sudjelovalo i tripartitno izaslanstvo Republike Hrvatske. Ovdje je riječ o najvećoj konvenciji ikada usvojenoj u okviru Međunarodne organizacije rada, a posvećenoj pomorcima. Naime, ova konvencija obuhvaća standarde do sada sadržane u gotovo 60 različitih instrumenata i preporuka. Na taj je način postignuta harmonizacija, ali i osuvremenjivanje standarda konvencije. Donošenjem ove konvencije postignuto je osuvremenjivanje čitavog niza odredaba sadržanima u instrumentima početkom ili sredinom prošlog stoljeća, a koje više ne udovoljavaju suvremenim razvojem tehnologija, te životnim i radnim uvjetima na brodu. Jedna od najznačajnijih novina konvencije je uvođenje sustava tehničkog nadzora i certifikacije brodova po zahtjevima konvencije, što je dosada bilo imanentno samo konvencijama koje uređuju sigurnost plovidbe i zaštitu morskog okoliša, dakle instrumentima Međunarodne organizacije rada. Zbog svoga značaja, ovu konvenciju nazivaju i super konvencija ili 4. stupnjem globalnog pravnog uređenja pomorstva. Konvencija u ovom trenutku nije na snazi. Stupit će na snagu 12 mjeseci od dana registriranja ratifikacije najmanje 30 zemalja s ukupnim bruto učešćem u svjetskoj bruto tonaži brodova od najmanje 33%. Kako su danas konvenciju ratificirale države sa najvećim postotkom svjetske flote, udovoljen je uvjet u pogledu tonaže. Obzirom na preporuku Europske unije državama članicama da do kraja 2010. godine ratificiraju konvenciju, može se očekivati njeno stupanje na snagu do kraja 2011. godine. U pripremi ovog zakona, konzultirali smo socijalne partnere, dakle Sindikat pomoraca Hrvatske i Hrvatsku pomorsko-brodarsku udrugu "Mare nostrum" koji su u cijelosti podržali ratifikaciju ovog instrumenta. Naime, na taj se način omogućava hrvatskim mornarima pravodobna priprema za njenu primjenu od stupanja na snagu. Istovremeno Hrvatska tako daje jasan znak o svojoj opredijeljenosti za razvoj pomorstva, na temeljima zaštite socijalnih i radnih prava pomoraca, kao i osiguranje dostojanstvenih životnih i radnih uvjeta na brodovima, neovisno o zastavi pod kojom plove. Ne treba posebno naglašavati da time štitimo interese hrvatskih pomoraca koji više od dvije trećine ili oko 18 tisuća plovi u međunarodnoj plovidbi na brodovima različitih zastava. Vrijednost same konvencije o radu pomoraca iz 2006. godine, prepoznala je i Europska unija, time što je donesena odluka vijeća u 2007. godini, kojom se daje ovlast državama članicama za ratifikaciju Konvencije o radu pomoraca iz 2006. godine, te se pozivaju države članice da što skorije, a poželjno prije kraja 2010. godine ratificiraju konvenciju. Pored toga u veljači ove godine usvojena je i Direktiva o primjeni ugovora zaključenog između Udruga brodovlasnika Europske unije i Federacije europskih transportnih radnika o Konvenciji o radu pomoraca iz 2006. godine, kojom direktivom je izmijenjena stara direktiva. Istom se direktno implementiraju odredbe konvencije u pravni sustav Europske unije u dijelu koji se odnosi na prava i obveze socijalni partnera. Primjena direktive vezana je uz datum stupanja na snagu konvencije. Stoga donošenjem ovog zakona Republika Hrvatska usklađuje svoje zakonodavstvo sa pravnom stečevinom Europske unije u ovom području, te se tako predlaže donošenje zakona po žurnom postupku. Hvala lijepo. Hvala. Odbori zakonodavstvo, europske integracije, pomorstvo, promet i veze. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Živko Nenadić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Međunarodna organizacija rada sazvala je godine 2006. sjednice radi sveobuhvatnog rješavanja radnih, životnih i socijalnih uvjeta pomoraca. Do tada su ti životni problemi pomoraca bili propisani u gotovo 60 različitih konvencija i preporuka. Pored objedinjavanja 60-ak konvencija propisa u jednu konvenciju, propis, važno je bilo i ujednačiti standarde kao preduvjet funkcioniranja pomorstva kao globalne gospodarske grane i dakako kao jamstvo osiguranja pravne sigurnosti za pomorce neovisno o zastavi broda pod kojim plove. U našem Pomorskom zakoniku nalaze se odredbe o radnim i socijalnim pravima pomoraca. Također i u radnom zakonodavstvu i kolektivnim ugovorima. Iako konvencija još nije na snazi Republika Hrvatska želi je čim prije ratificirati kako bi između ostalog još jednom pokazala svoju opredijeljenost za razvoj pomorstava na temeljima zaštite socijalnih i radnih prava pomoraca, kao i osiguranja dostojanstvenih životnih i radnih uvjeta na brodovima. Ne kaže se uzalud da je to život sa 7 kora. I još što pomorci kažu, živjeti se ne mora, ali ploviti se mora. Očekuje se da će konvenciju tijekom iduće godine ratificirati dovoljan broj država, kako bi ona stupila na snagu, iako su je već ratificirale države s najvećim postotkom svjetske flote, što je također jedan od uvjeta za stupanje na snagu. Naravno, usvajanjem ove konvencije ona postaje dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske a to upravo i želimo jer mi kao pomorska zemlja a još više zemlja čiji pomorci plove na stranim brodovima diljem svijeta hoćemo dati svoj maksimalni doprinos u ostvarivanju radnih i zaštiti životnih i socijalnih prava pomoraca. Klub HDZ-a zdušno podupire usvajanje ove Konvencije o radu pomoraca. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HSS-a gospodin zastupnik Boris Klemenić. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ja ću nekoliko rečenica o ovoj konvenciji. Konvencija o radu pomoraca iz 2006. godine usvojena je na 94. Konvenciji Međunarodne organizacije rada u Ženevi 23. veljače 2006. godine u radu u kojem je sudjelovalo i izaslanstvo Republike Hrvatske. Usvajanjem navedene konvencije provedena je modernizacija i ujednačavanje standarda koji se odnose na sva područja života i rada pomoraca te je stvorena podloga za osiguranje pravne sigurnosti za pomorce neovisno o zastavi broda pod kojom plove. Ovo iz razloga toga što je pravni okvir u području radnih, životnih i socijalnih uvjeta pomoraca do sada postavljen u gotovo 60 različitih konvencija i preporuka usvojenih pod okriljem Međunarodne organizacije rada što u svakom slučaju otežava primjenu i nadzor primjene tih istih pravnih pravila. Radna i socijalna prava pomoraca u pravnom sustavu Republike Hrvatske uređena su Pomorskim zakonikom te općim radnim zakonodavstvom kao i kolektivnim ugovorima. Imajući u vidu da s obzirom na globalnu prirodu brodarske industrije pomorci trebaju posebnu zaštitu konvencija kao jedinstveni instrument obuhvaća sve najnovije standarde postojećih konvencija i preporuka o međunarodnom radu pomoraca. Pri tome je isto tako važno istaknuti da se nakon ispunjenja uvjeta koji se odnosi na broj položenih isprava o ratifikaciji stupanje na snagu konvencije može očekivati tijekom 2010. godine. Direktiva vijeća od 16. veljače 2009. godine koja se implementira u ugovor zaključen između Udruge brodovlasnika Europske unije i Europske federacije radnika o transportu o Konvenciji o radu pomoraca iz 2006. godine stupiti će na snagu istovremeno sa konvencijom gdje će na taj način obvezujući standardi iz konvencije postati djelom pravne stečevine Polazeći od činjenice da svaka država koja želi pristupiti u članstvo Europske unije mora uskladiti svoje zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije donošenjem ovog zakona potvrđuje se Konvencija o radu pomoraca iz 2006. godine kako bi njezine odredbe u smislu članka 140. Ustava Republike Hrvatske nakon ispunjenja uvjeta za njezino stupanje na snagu postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Iako pravila konvencije imaju za cilj osiguranje najveće moguće prihvatljivosti između vlada, brodovlasnika i pomoraca obvezanih načelima dostojnog rada, njezinom ratifikacijom i implementacijom u pravni sustav Republike Hrvatske ne odriče se i pravo Republici Hrvatskoj da svojim propisima odredi povoljnije uvjete za pomorce, koji rade u bilo kojem svojstvu na brodu. Predmetna konvencija obuhvaća članke, pravila i kodeks .../Govornik se ne razumije./... i pravila izražavaju osnovna načela, prava i temeljne obveze ratificirajućih članica konvencije. Kodeks sadrži pojedinosti za primjenu pravila te obuhvaća obvezne standarde i neobvezne smjernice. Pravila i kodeks su priređeni u pet glavnih poglavlja i to najmanji zahtjevi za rad pomoraca na brodu, uvjeti zaposlenja, smještaj i sredstva za odmor, prehrana i posluživanje hrane, zaštita zdravlja, zdravstvena skrb, socijalna skrb i sigurnost, te udovoljavanje i provedba. Člancima i pravilima konvencije postavljene su čvrste skupine prava i načela. Kodeksom je omogućen određeni stupanj slobodnog postupanja u načinu primjene tih prava i načela čime je ostavljen širi okvir za slobodniju odluku u svezi postupovnih pravila koja se utvrđuju na državnoj razini. Budući da se u odredbi članka 10. konvencije daje cjelovit popis postojećih konvencija koje se revidiraju ovom konvencijom njezino potvrđivanje ne zahtijeva istovremeno otkazivanje postojećih konvencija. Međutim, sukladno članku 5. konvencije Republika Hrvatska će po stupanju na snagu konvencije biti odgovorna za njezinu provedbu i primjenu te u svezi s tim biti obvezna, provoditi i primjenjivati zakone, pravila i druge mjere koje je usvojila na način kako je to konvencijom i određeno. Zakonom o potvrđivanju Konvencije o radu pomoraca iz 2006. godine omogućava se da konvencija postane dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske te za hrvatsko zakonodavstvo usklađuje se s pravnim propisima Slijedom navedenoga mi u klubu HSS-a podržavamo donošenje Zakona o potvrđivanju Konvencije o radu pomoraca iz 2006. godine. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Niko Rebić. Izvolite.

koji se donosi po hitnom postupku je još jedan u nizu zakona u kojima se zakonodavstvo Republike Hrvatske usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije. Na sjednici Međunarodne organizacije rada koja je održana u veljači 2006. na kojoj je konsolidirana Konvencija o radu, životnim i socijalnim pravima i među 104 izaslanstva država članica sudjelovalo je i izaslanstvo Republike Hrvatske. Tada na toj sjednici usvojena je Konvencija o radu pomoraca. Iako je konvenciju 2000. prihvatilo i usvojilo preko 100 država činjenica je da u ovom trenutku konvencija još nije na snazi. Zapravo tek donošenjem Direktive Vijeća Europe u veljači ove godine stvoren je pravni temelj za provedbu Ugovora o Konvenciji o radu pomoraca sklopljenog u svibnju prošle godine. Dakle, navedena Direktiva mogla bi stupiti na snagu istovremeno sa Konvencijom o radu pomoraca. U članku 8. kojim se regulira stupanje na snagu ove konvencije u stavku 3. kaže se da ova konvencija stupa na snagu 12 mjeseci od datuma registriranja najmanje 30 članica s ukupnim učešćem u svjetskoj bruto tonaži od najmanje 33%. Ako je preko stotinu država ratificiralo ovu konvenciju a to su države sa najvećim postotkom svjetske flote tada je ispunjen jedan od glavnih uvjeta za stupanje na snagu ove konvencije. da se najveći broj položenih isprava o ratifikaciji može očekivati tijekom 2010. godine realno bi bilo očekivati da će zakon stupiti na snagu 2011. Sada Sada a i sve dok ne stupi na snagu Konvencija o radu pomoraca u važećem zakonodavstvu odredbe radnim i socijalnim pravima pomoraca nalaze se u Pomorskom zakoniku, u općem radnom zakonodavstvu i kolektivnim ugovorima. Treba napomenuti stupanjem na snagu ove konvencije revidirat će se i uskladiti 40 od 60 postojećih različitih konvencija i preporuka do sad usvojenih u okviru Međunarodne organizacije rada, a sve u cilju modernizacije i ujednačavanja standarda u području radnih, životnih i socijalnih uvjeta pomoraca. Za Međunarodnu organizaciju rada ujednačavanje standarda je preduvjet djelovanja globalne industrije kakvo je pomorstvo, ali i jamac osiguranja prava sigurnosti za pomorce bez obzira o zastavi pod kojom plove. Pravila i kodeks, članci i pravila izražavaju srž prava i načela, dok kodeks sadrži pojedinosti za primjenu pravila. Konvencija ima svrhu utvrditi svojim člancima i pravilima čvrstu skupinu prava i načela, omogućiti kroz kodeks poželjni stupanj slobodnog postupanja članica u načinu primjene ovih prava i načela. I na kraju odgovarajuću primjenu i provedbu pravila i načela. U članku 9. propisano je kada članica koja je ratificirala ovu konvenciju može je i otkazati, a to je nakon isteka 10 godina od datuma na koju je konvencija prvi put stupila na snagu aktom upućenim glavnom ravnatelju Međunarodnog ureda rada radi registracije. Svaka članica koja nije u roku od jedne godine od isteka razdoblja od deset godina iskoristila pravo na otkaz predviđeno ovim člankom bit će obvezana za razdoblje sljedećih deset godina, a zatim može otkazati ovu konvenciju. U svakom slučaju ratifikacijom ove konvencije koju je usvojilo preko stotinu zemalja daje se jasan znak o opredijeljenosti Republike Hrvatske za razvoj pomorstva na temeljima zaštite socijalnih i radnih prava pomoraca kao i osiguranje dostojanstvenih životnih i radnih uvjeta na brodovima. Zato ću ovaj prijedlog, dakle dat ću potporu da ovaj prijedlog ima moju potporu i da se donese Zakon o potvrđivanju Konvencije o radu pomoraca. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Frano Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa sasvim sigurno da će ovaj Zakon o potvrđivanju Konvencije o radu pomoraca iz 2006. godine naići na odobravanje svih nas u Hrvatskom saboru jer on

zdravlje i sprječavanje nezgoda i sve ono što je potrebno da bi jedan pomorac odgovorio zahtjevnim zadacima dok je na brodu. Ali isto tako utvrđuje i sigurnost koja nastaje nakon što zbog gubitka i potonuća broda pomorci dođu u neugodnu situaciju da ostaju nezaposleni i također i to je pitanje riješeno ovom konvencijom. Naime, s razlogom je ova konvencija nazvana super konvencijom jer objedinjuje brojne druge konvencije i na taj način zapravo regulira do u detalje cjelokupnu, rekao bih cjelokupne norme i standarde za zapošljavanje pomoraca i njihovu sigurnost u tom pogledu. Ono što se postavlja kao pitanje da li će hrvatski brodovlasnici odgovoriti ovim zahtjevima koji se postavljaju pred brodovlasnike, da li će uspjeti u svim detaljima ove konvencije odgovoriti. Ali obzirom da smo mi već na neki način vrlo pozitivno napravili i uredili ovu oblast kroz Pomorski zakonik ja sam uvjeren da će i ti preduvjeti koji su stvoreni Pomorskim zakonikom koji doista znači značajan iskorak i za pomorce i za brodovlasnike da će na neki način, da će i svi naši brodovlasnici udovoljiti svim ovim kriterijima i standardima koji se postavljaju pred njih usvajanjem ove konvencije. Naravno, konvencija će stupiti na snagu onog trena kad se stvore preduvjeti. Očekujemo da će to biti 2010. godina, posebice nakon preporuka Europske komisije jer će sasvim sigurno ratificirati i sve članice I ja sam siguran da će ovaj datum koji se predviđa, dakle 2010. godina biti datum početka primjene ove konvencije o radu pomoraca. Ono što je izuzetno bitno, a to je da se temeljna prava, prava na rad, zatim zaštita ljudskih prava također u ovoj konvenciji itekako obrađuju, pa se tako primjerice jedno od prvih poglavlja dotiče najmanje dobi. Dakle, na brodovima ne smiju raditi djeca. Najmanja dob je prema konvencijama koje su do sada važile 16 godina. Naravno to i sada ostaje u ovoj konvenciji. Ali ono što je bitno recimo noćni rad na brodu ne smije biti osoba mlađa od 18 godina. To je također bitno. Dakle, izuzetno je bitno da se i ta temeljna prava poštuje. Riječ je o zanimanju koje se na neki način dotiče svih obala svjetskih i dotiče se svih brodovlasnika i svjetskih kompanija. I u tom smislu je izuzetno bitno da na neki način 2/3 naših pomoraca koji su na stranim brodovima neke od njih i osobno poznajem da na neki način kroz ovu konvenciju doista dobiju što je moguće veća prava i što je moguće veću sigurnost. Izuzetno je važno i recimo ovaj pristup službi za pribavljanje i zapošljavanje pomoraca kako vidite je besplatan za pomorce. To je također dosta važno, jer takvih bilo je slučajeva da su pomorci itekako morali plaćati za tu dostupnost i u tom smislu je i to izuzetno važno, jednako kao što su i ovi ugovori koji moraju biti dolični i naravno pitanje osposobljavanja u čemu Hrvatska prednjači, jer hrvatske pomorske škole su sasvim sigurno jedne od najboljih pomorskih škola ne samo u Europi nego i u cijelom svijetu i hrvatski pomorci su izuzetno cijenjeni i traženi i na svim brodovima i u trgovačkim flotama. Dakle, ono što je bitno da se zapravo našim pomorcima koji su na stranim brodovima kroz ovu primjenu, odnosno kroz početak primjene ove konvencije osigurala rekao bih mirniji san na tim brodovima. Zapravo sve ono što je, što se događa na brodu je predmet ove konvencije o radu pomoraca, pa tako i prostorije za smještaj, prostorije za odmor, hrana, posluživanje. Sve je to regulirano na jedan vrlo, vrlo kvalitetan način. I kažem, meni je samo želja da što moguće prije dođe do primjene ove konvencije i naravno da svi naši brodovlasnici i svi pomorci uživaju rekao bih blagodati ove konvencije o radu pomoraca i da na taj način imaju sigurniju i bolju budućnost. Evo, stoga pozdravljamo donošenje ove konvencije koja će sasvim sigurno biti prihvaćena u Hrvatskom saboru. I dakle da bude mirno i dobro more našim pomorcima. Hvala lijepo.